Благодаря, господин Председател. „Допълнителна разпоредба”. Комисията подкрепя наименованието на подразделението. Предложение на народните представители Румен Гечев и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. По смисъла на този закон: 1. „Одит” е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични средства и и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им. 2. „Финансов одит” е изразяване на независимо одитно мнение доколко годишният финансов отчет на бюджетната организация дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност. 3. „Одит за съответствие” е проверката на системите за финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация с оглед на спазването на изискванията на нормативните актове, вътрешните актове и договорите. 4. „Одит на изпълнението” е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност, като: „ефективност” е степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност; б) „ефикасност” е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на одитирания обект; обект; в) „икономичност” е придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността на одитирания обект при спазване на изискванията за качество на ресурсите. 5. „Одитирана организация” е всяка организация, която подлежи на одит съгласно изискванията на този закон. 6. „Специфични одити” са одитите, извършвани при условията и по реда на специален закон. Те могат да бъдат комбинирани одити, които съчетават подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнение. 7. „Одитиран обект” е програмата, дейността или функцията в рамките на отделна одитирана организация или в рамките на публичния сектор като цяло, които са обект на одит. 8. „Публични средства” са средствата по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. 9. „Публични активи” са публичните средства, както и всички имущества, които са държавна или общинска собственост, или са обект на права на бюджетни организации. 10. „Бюджетни организации” са всички юридически лица по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси. 11. „Финансов контрол” е всяка форма на контрол, свързана с управлението на публични средства и дейности, осъществявана чрез специализирани правомощия и процедури, включително бюджетен контрол, финансов инспекционен контрол, данъчен контрол, митнически контрол и други подобни. 12. „Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

Няма. Преди да преминем към гласуване, уважаеми колеги, позволете ми да Ви уведомя, че на балкона присъстват младежи от град Плевен – нека да ги поздравим. Сега да пристъпим към гласуване. Първо, наименованието „Допълнителна разпоредба” – комисията подкрепя наименованието на подразделението. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 86 народни представители: за 71, против 4, въздържали се 11. Наименованието на подразделението е прието.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 91 народни представители: за 78, против 9, въздържали се 4.

Моля да гласуваме предложението за наименование на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби”.

Заповядайте, господин Славов. Благодаря, господин Председател. Колеги, макар да сме на финала, това за мен е може би най-важният текст в този Закон или поне един от най-важните текстове. Учудвам се, че отляво липсват хората, които най-много възразяваха срещу Закона. Това, което те предлагат, ми изглежда, че издава в голяма степен замисъла на всичките им възражения. Какво предлагат те? Ако може този параграф да го няма, който всъщност казва, че ръководството на Сметната палата трябва да се приведе в съответствие с новоприетия закон и съответно предвиденото да има председател, двама заместник-председатели и двама членове. Ако тази разпоредба бъде отменена, очевидно няма как Сметната палата да заработи и въобще да работи, предвид че в момента тя се състои от девет членове. тя се състои от девет членове. Надявам се да нямат намерение да саботират работата на Сметната палата. Другото, което си мисля, четейки втората част от предложението им – ако това не бъде прието, то тогава да увеличим срока от един на три месеца за избиране на ново ръководство.

Няма. Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4: „§ 4. В срок до три месеца от избора на председател, заместник-председатели и членове Сметната палата приема правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.

Редакцията на Комисията за § 4 по нейния доклад е приета. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5: „§ 5. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Гечев и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията.

Няма. Преминаваме към гласуване. Първо гласуваме предложението на Румен Гечев и група народни представители, Комисията не го подкрепя.

Изказвания? Няма. Гласуваме § 11 по доклада на Комисията.

чл. 42, ал. 1 след запетаята след думата „власт,” се добавя изразът „бюджетът на Сметната палата като самостоятелна част от държавния бюджет”, след което се поставя запетая. 3. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения: а) в ал. 6 съюзът „и” пред израза „на съдебната власт” се заменя със запетая, а след израза се добавя изразът

Комисията подкрепя предложението за създаване на нов параграф. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Има предложение на Менда Стоянова, направено по реда на чл. 80, за създаване на параграфи 11 и 12.

чл. 3 т. 12 се изменя така: „12. председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;”. Тук искам да направя една редакционна поправка да се добави изпуснат текст:

да има нова т. 2: „2. В чл. 25, ал. 2, т. 1 думите „председателя и членовете на Сметната палата” се заменят с „председателя, заместник-председателите и членовете на Сметната палата”. За стенограмата ще предоставя писменото предложение, за да може точно да

параграфи 12 и 13 анблок, като § 13 вече е съобразен с допълнението, прието току-що от пленарната зала. Гласуваме.

Това са обемни законопроекти, които изискват повече време. Освен това те са обекти на сериозна обществена дискусия в България. Затова аз Ви предлагам да преценим и обсъдим т. 8 и 9, които следват в нашия дневен ред, които са два законопроекта, свързани със синхронизация на българското законодателство. Специално искам да подчертая, че по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, който беше приет единодушно от Комисията по култура и медии, имаме вече започната процедура от Европейската комисия под № 258 за санкции срещу България, защото този закон трябваше да влезе в сила до 29 октомври 2014 г. Това е моето основание, за да направя предложение тези два законопроекта да бъдат разгледани днес преди Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за народната просвета. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря, госпожо Председател. Донякъде се съгласявам с току-що направеното предложение, но тъй като не беше упомената поредността, по която трябва да се извърши, предлагам да бъде прието предложението да се гледат тези два закона сега, но следващата точка, с която да продължим, да бъде Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, и след това да гледаме на Първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.

Отзад напред т. 8 да си остане Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, а т. 7, с която да продължим непосредствено след гласуването на това предложение, да бъде Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Гласуваме разместването на точки в дневния ред.

Има постъпили доклади от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Заповядайте, господин Караджов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, преди да започнем четенето на доклада, предлагам в залата да бъдат допуснати следните лица: Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Славка Андреева – директор на Дирекция „Пътни превозни средства” в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Антон Антонов – заместник-директор на Дирекция „Опазване на обществения ред и контрол на пътното движение” към Главна дирекция „Охранителна полиция” в МВР,

Моля, поканете посочените лица в залата. Продължете, господин Караджов. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21 януари 2015 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62,

госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна”; госпожа Славка Андреева – директор на дирекция „Пътни превозни средства и водачи” в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. От страна на Министерството на вътрешните работи по Законопроекта взеха отношение Цвятко Георгиев – заместник-министър, Антон Антонов – заместник-директор на дирекция „Опазване на обществения ред и контрол на движението” към Главна дирекция „Охранителна полиция”,

Действащата уредба на чл. 15, ал. 6 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) не допуска в лентите, обособени за движение на превозни средства на линиите на обществения транспорт, да се движат други превозни средства, в това число и таксиметрови автомобили. Според вносителите предлаганата промяна се очаква да даде положителен ефект в следните направления: подобряване услугата и ускоряване придвижването на граждани, прибегнали до таксиметровия транспорт в градски условия, както и разтоварване на централната градска част в полза на градския и таксиметровия транспорт; подобряване състоянието на таксиметровия бранш, чиито услуги може да се очаква да станат по-предпочитани от гражданите. Другата предлагана промяна визира уредбата на режима на санкциониране на автомобили, притежаващи статут на автомобил със специален режим на движение. Законът предвижда той да се използва само при необходимост, като само в такива случаи се допуска неспазване на разпоредбите му от тази категория автомобили. В това число при изпълнение на задачи, изискващи ползването на специалния режим на движение, е логично да не подлежат на санкции за превишаване на скоростта и съответните водачи. Според вносителите действащата уредба не разграничава случаите на ползване на специален режим на движение на автомобил, когато последният не е включен, което дава и в двата случая изключение от задължението за спазване на разпоредбите на ЗДвП за водачите, в това число и превишаване на скоростта. Предлаганите промени се очаква да имат и дисциплиниращ ефект върху водачите на подобни автомобили със специален режим на движение. Във връзка с така представения Законопроект от страна на Министерството на вътрешните работи беше изказано следното становище:

сигнализирани за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, е нецелесъобразно поради следните причини: - обособяването на отделни пътни ленти за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници има за цел облекчаване и осигуряване на по-добри условия за движението на точно точно този вид превозни средства, предвид тяхната специфична функция да превозват значителен брой пътници по определен маршрут и разписание; - водачите на леки автомобили имат възможност да изберат по-кратък или по-ненатоварен маршрут при извършване на превоз на пътници; - тенденцията субективният фактор при контрол по спазване на правилата за движение да бъде сведен до минимум предполага контролът да бъде осъществяван от системи за видеонаблюдение и автоматизирани технически средства, които не позволяват категорично да бъде установено наличието на пътник/пътници в МПС, което, от своя

текст „нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.” точката се заменя със запетая и се добавя текст

че текстът на чл. 189, ал. 6, т. 2 от ЗДвП се отнася точно за тези превозни средства, които подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал. След изказаните мнения и проведените дебати Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 3 гласа „за”, 5 гласа „против” и 5 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-35, внесен от Петър Славов и група народни представители на 5 ноември 2014 г.”

внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21 януари 2015 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г. На заседанието присъстваха: господин Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Красимира

на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата. Директивата предвижда сътрудничество за обмен на информация за следните категории пътни нарушения: - превишена скорост; - неизползване на предпазен колан; - неспиране на червен сигнал на светофара; - управление на МПС след употреба на алкохол; - управление на МПС след употреба на упойващи вещества; - неспазване на изискването за носене на предпазен шлем; - използване на забранена лента за движение; - незаконно използване на мобилен телефон или други комуникационни средства по време на шофиране. Друга част от предлаганите промени в Закона за движението по пътищата са свързани с Тълкувателно решение № 1 от 2014 г. на Върховния административен съд. С него беше преустановено реализирането на административнонаказателната отговорност за нарушения на Закона за движението по пътищата чрез издаване на електронен фиш

На членовете на комисията бе обяснено, че използването на мобилни технически средства е автоматизиран процес, при който единствената намеса на контролен орган се свежда до позиционирането и настройката на автоматизираното техническо средство. Обърнато бе внимание и на факта, че всички автоматизирани технически средства – мобилни и стационарни, са преминали метрологична проверка съгласно Закона за измерванията, в това число и софтуерът за обработка на доказателствения материал, и са въведени в експлоатация при стриктно спазване на нормативните предписания. С цел гарантиране правата на гражданите и с оглед установяване на обективната истина при евентуално съдебно обжалване на електронните фишове е предвиден текст в Законопроекта, според който към административната преписка, която се изпраща в съда, освен доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, се предоставя и информация за участъка от път с описание на мястото и координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, схема на разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид, дата на последна метрологична проверка. внесения Законопроект се предвижда и създаването на изрично правно основание за издаване на акт на министъра на вътрешните работи, в който да се регламентират подробно условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол. Създава се и разпоредба относно реда за обозначаване на местата за контрол – чрез поставяне на пътни знаци или оповестяване в средствата за масово осведомяване, както и на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 15 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г.”

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-1, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2015 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21 януари 2015 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-1, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2015 г. На заседанието присъстваха: господин Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Цвятко Георгиев заместник-министър на вътрешните работи, и господин Антон Антонов – заместник-директор на дирекция „Опазване на обществения ред и контрол на пътното движение” към Главна дирекция „Охранителна полиция” в Министерството на вътрешните работи. Законопроектът беше представен от господин Антон Гинев. Целта на предложените изменения и допълнения на Закона за движението по пътищата е постигане на съответствие с правото на Европейския съюз по отношение на системите за обезопасяване

февруари 2014 г. за изменение на Директива 91/671/ЕИО на Съвета относно задължителното използване на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства. С посочената директива се допуска системите за обезопасяване на деца в превозните средства да бъдат одобрявани по Правило № 44 на ИКЕ на ООН за единни предписания относно одобрението на устройства за обезопасяване на деца – пътници в моторни превозни средства, или по нововъведеното Правило № 129 на ИКЕ на ООН за единни разпоредби относно одобрението на усъвършенстваните системи за обезопасяване на деца в моторните превозни средства (в сила от 9 юли 2013 г.). Правило № 129 на ИКЕ на ООН отразява техническия напредък в няколко отношения на системите за обезопасяване на деца: изпитванията за странични удари, удари, гледащите назад системи за обезопасяване на деца до 15 месеца, съвместимостта с различни превозни средства и други. С предложената промяна на чл. 149, ал. 3, т. 1 се постига пълно съответствие с текста от т.

(2014) от Европейската комисия за стартиране на процедура за нарушение № 2014/0497 за нетранспониране на Директивата в срок, поради което разглеждането на Закона следва максимално да се ускори. След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 15 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-1, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2015 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Караджов. Уважаеми колеги, позволете да Ви уведомя, че нямаме постъпили доклади от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Пристъпваме към становища от името на вносителите.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, ще изложа пред Вас мотивите към Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, на който съм съвносител. Заедно с други мои колеги народни представители сме направили две основни предложения. Първото предложение е свързано с имплементирането на измененията на европейската Директива 2011, която се отнася до свързания с безопасността на движението трансграничен обмен на нарушенията по пътищата в страните – членки на Европейския съюз. Основните пътни нарушения, за които се отнася Директивата, са: превишена скорост, неизползване на предпазен колан, неспиране на червен сигнал на светофара, управление на моторно превозно средства след употреба на алкохол, управление на моторно превозно средство след употреба на упойващи вещества, неспазване на изискването за носене на предпазен шлем, използване на забранена лента за движение, незаконно използване на мобилен телефон или други комуникационни средства по време на шофиране. Регламентирани са сроковете за отговори, последващи действия от страна на контролните органи, както и национално звено за контакт. Другата промяна, която предлагаме с измененията и допълненията на Законопроекта, е свързана с тълкувателно Решение № 1 на Върховния административен съд от 2014 г., с което беше спряно използването на мобилните камери при установяване на превишена скорост. В резултат на това всички сме свидетели на занижен контрол по пътищата през 2014 г., вследствие на което имаме над 280 хиляди нарушения, отчетени по-малко по отношение на

би трябвало да има по-малко пътно-транспортни произшествия и жертви, което не се наблюдава. Дори напротив, имаме с над 8% повече жертви по пътищата, поради което смятаме, че е крайно наложително да бъде върнат отново режимът на мобилните камери, но това да бъде съгласно указанията на Върховния административен съд. Основно трябва да се спомене, че този процес е автоматизиран. Същите нарушения, които се установяват стационарни камери, по същия начин да бъдат установени с мобилните камери. В тази насока можем да кажем, че се създава разпоредба, с която се обозначават точно местата за контрол чрез поставяне на пътни знаци или оповестяване в средствата за масово осведомяване. Също така обработката и издаването на електронния фиш се извършва напълно автоматизирано. Това, което трябва да се знае, е, че не са необходими никакви финансови средства за осъществяване на тези изменения и допълнения към Закона за движението по пътищата. Считаме, че това ще даде възможност за един напълно безпристрастен и обективен контрол. В тази насока искам да благодаря на всички народни представители от всички политически сили, които подкрепиха Законопроекта и гласуваха за неговото реализиране. Благодаря Благодаря Ви, господин Вълков. Това беше становище от името на вносителите на Законопроекта с вносители Иван Вълков и група народни представители. От името на вносителите на Законопроекта с вносители Петър Славов и група народни представители – заповядайте, господин Славов. Благодаря, господин Председател. водещата комисия, става дума за две основни предложения. Едното касаеше възможността таксиметрови автомобили, когато превозват пътник, да ползват инцидентно бус лентите. Второто предложение беше автомобилите със специален режим на движение да не бъдат освобождавани автоматично по смисъла на Закона, ако са заснети от камерите на КАТ за превишена скорост или извършени нарушения, а да се проверява дали са действали по конкретна задача, или примерно просто са се движили, и тогава е следвало да спазват Правилника. Получи се интересна дискусия. Доста становища се получиха. По отношение на предложението за таксиметровите автомобили, когато превозват пътник, каквато практика между другото има в доста европейски страни – сещам се в момента за Великобритания, за Германия, също има и други, е нещо добро и е насочено към насърчаване ползването на градския транспорт, към който да се яви допълващ таксиметровият транспорт. Да се стимулират повече хора да остават личните си автомобили вкъщи, защото ще имат бърз и удобен начин да се придвижват в градска среда с градския транспорт и с таксита. За съжаление обаче се оказа, че в България инфраструктурата далеч не е така добре развита, особено по отношение на бус лентите. Те всъщност са крайно недостатъчни, особено в големите градове, поради което е възможно да възникнат и доста проблеми. В тази посока бяха резервите, които се получиха като становища. Аз приемам, че очевидно трябва да се помисли върху тази, мисля си, нелоша идея и евентуално в бъдеще включително да помислим и за вариант, при който да не даваме общо разрешение

По отношение на втората точка – за автомобилите със специален режим на движение, се получи становище от Министерството на вътрешните работи, което споделя това тълкуване на Закона и изразява позиция, че всъщност те тълкуват Закона по този начин и в момента. Така до голяма степен

Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Петров.

че ние считаме предложението на господин Караджов и на господин Славов за много разумно по отношение на такситата. Като цяло ще подкрепим този Закон, тъй като смятаме, че той е навременен и необходим. Наистина се надяваме нещо толкова разумно, нормално и прието в доста европейски страни, каквато е практиката такситата да се движат в бус лентите, някога да се случи и в нашата страна. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, от името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ще си позволя да изкажа обратно становище. Ние не подкрепяме така внесения Законопроект на господин Славов. Мисля, че в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения имахме възможността да изкажем всички наши съображения. Няма смисъл сега да ги излагаме пред залата. Който е имал интерес тогава, мисля, че е разбрал. Накратко ще спомена, че по сега действащото законодателство е много трудно да се контролира един таксиметров автомобил дали е с пътник, или е без пътник на територията на бус лентата. лентата. Голяма част от тези нарушения се засичат чрез автоматизираните системи тип „камери” и трудно може на една снимка от камера да се забележи дали таксиметровият автомобил е с пътник, или без пътник. Приемайки такъв закон, бихме сложили в деликатна ситуация самите таксиметрови превозвачи и може да се наложи да им бъдат налагани санкции даже и в случаи, когато са с пътник. Най-просто си представете, че пътникът е на задната седалка, и когато бъде засечен от техническото средство, няма да е видно дали превозното средство е с пътник, или без пътник. Бяха изказани мотиви, че едва ли не ще има специални обозначителни табели, че е с пътник, светлината му ще свети червено, че е зает. Само да Ви кажа, че към момента техническите средства, които отчитат този вид нарушения, снимките са черно-бели и няма как да се види дали е светната лампа за зает

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Горов.

не защото не подкрепяме смисъла на текста, касаещ движението на таксиметровите коли в бус лентата, а защото смятаме, че има определени допълнителни възможности и не е достатъчно обсъден текстът в този му вариант. Той може да бъде подобрен и разширен. От една страна, според мен трябва да се направи по-голяма дискусия и с таксиметровите шофьори, от друга страна, и с общините, които практически имат най-голямата информация и най-добрата представа как би трябвало да се движи общественият транспорт в техните населени места и, разбира се, самата регламентация на дейността като таксиметрова дейност. Би трябвало да се доразвие в посока регламентацията и на самата професия таксиметров шофьор. Именно поради тази причина принципно подкрепяме идеята за разтоварване на трафика по този начин – давайки възможност фактически таксиметровите коли да се движат в бус лентата. лентата. Бяха ни представени данни, че в София специално на всяка минута се движи автобус и така нататък. Всички имаме визуалната представа какво се случва по „Цариградско шосе” например. Реално погледнато бус лентата почти през цялото време е свободна, с изключение на моментите, в които се движат автобусите, но това не прави такава натовареност на бус лентата. В пикови моменти, ако се получи

Ако се направи по-добра регламентация в това отношение, бихме могли да дадем възможност на общините да преценят доколко би било ефективно за самите тях да облекчат транспорта си в населените места. По тази причина, пак казвам, ние в Комисията се въздържахме.

(ГЕРБ): Господин Председател, ще бъда максимално кратък. Уважаеми колеги! Господин Горов, да Ви припомня, че в бус лентите не се движат единствено автомобилите от градския транспорт, а и автомобилите със специален режим.

Сдружението на общините и така нататък – дали могат да се ангажират с такава дейност, дали това би довело до по-добро движение, разтоварване на

Няма. Заповядайте за дуплика, господин Горов.

че имаме необходимост от по-широк дебат, по-широка дискусия в тази посока. Да направим така, че да бъдат удовлетворени всички страни в този процес. Колкото до общините, аз също предложих това и смятам, че регламентацията по отношение на използването на бус лентите в населеното място трябва да бъде дадена като възможност на общинските съвети, за да преценят доколко това би било полезно в съответния град и дали го искат, дали

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, лично аз ще гласувам

камерите, и то не само мобилните, а и стационарните. Предложените текстове превръщат всеки водач, заснет от камера, по презумпция във виновен. виновен. Уважаеми колеги, първият жесток проблем, който дойде с камерите, беше от това, че тези камери представляват два компонента. Единият компонент е заснемащото устройство, което трябва да отговаря на съответни характеристики и изисквания. Иначе казано – скорост на заснемане, брой кадри – да не ги обяснявам чисто технически, които никъде не са засегнати. Вторият компонент е радарно устройство, което е измервателен уред и подлежи на метрологичен контрол. Иначе казано – през 2011 г. гръмна скандал, при който се доказа, че всички стационарни и мобилни камери практически не са минали метрологичен контрол. Иначе казано – те са негодно устройство за измерване и доказване на виновност.

Иначе казано – всеки човек трябва да има правото да осъществи последващ съдебен контрол и в Закона да бъдат заложени компонентите, на базата на които той да може да се защити. Това означава, че трябва да има данни за преминал метрологичен контрол, уникален номер на съответното устройство, наречено „Ай Ди”, което не съществува. Какво предлагате Вие? Освен всичко не е вярна тезата, че пътно-транспортните произшествия се извършват вследствие на превишена скорост.

Несъобразена скорост обаче не означава превишена скорост. За да ме разберете, ще Ви дам пример. Движите се по път по тъмно, вечерта огромната част от пътищата в България са неосветени, на всичкото отгоре вали и проливен дъжд. Попадате в дупка, поради причината че няма как да видите дупката – тя е запълнена с водна маса и извършвате пътно-транспортно произшествие, без да имате никаква вина. Може дори да блъснете и човек, поради простата причина че няма как да реагирате. В акта ще бъде написано „поради несъобразена скорост”. Питам Ви: какво помага тук така наречената „камера”? Ще продължа по-нататък, за да Ви стане ясно. В правната система по формулировката „данни на устройството” МВР изпадна в ситуацията да записва в актовете данни на мобилни камери, които изобщо не съществуват. Съдът изпадна в парадоксалната ситуация да записва, че на него му е служебно известен фактът, че такива мобилни камери не съществуват. Само че загазиха 30 хиляди души, без да имат никаква вина.

И Вие ще ме накажете, че телефонът ми работи, само за това че нямам допълнително устройство хендс фри, което изобщо не ми е необходимо. Помислете малко! В 21-ви век ли отиваме? За високите технологии ли сме, или се връщаме в 20-и век – със слушалките и с щуротиите? Така че и този текст не сте прецизирали. Не може да наказвате хората, че имат стойки, които струват по 5 лв. Закачваш си телефона, включваш си го на високоговорител и си водиш спокойно разговор. Това означава, че утре Вие ще ме накажете за това, че слушам радиото в колата си. колата си. Колеги, много добре си прегледайте нещата. Помислете върху текстовете и не превръщайте всеки водач на пътя в потенциален виновник и едва ли не в потенциален престъпник, заради това че не сте си направили труда да прецизирате нещата. Готов съм да помогна на всеки в тази област, тъй като съм положил много усилия да разгледам цялата система. Ще Ви попитам: Вие знаете ли в момента как се свалят данните от така наречените „стационарни камери”? Знаете ли как се свалят? Отива един полицай, слага стълба, вади флашка, качва флашката в камерата и след това, ако трябва да Ви кажа, вече сте създали повод за корупция. Двама човека обикновено са в полицейското управление, които са преминали през съответното обучение. Ако тези двама човека ги няма, всички останали са неправоспособни да издават актове по тези камери. Вие обаче давате възможност един файл във флашката, записан в камерата, да бъде изтрит или въобще да не бъде видим. Иначе казано създавате предпоставка за корупция. Затова Ви казах, че тези камери трябва да бъдат свързани централно, както са свързани касовите апарати, вендинг апаратите и така нататък. Докато това нещо не стане, не можете с една наредба да отнемате функциите на законодателя и да давате възможността на изпълнителя с наредба да решава какво да прави. Вярвайте ми, лично аз сега ще гласувам „въздържал се”, ако се наложи, ще убедя групата да гласува и „против”.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Байрактаров, ще направя реплика само на част от Вашето изказване, тъй като то беше доста просторно по цялата сага с мобилните камери. Молбата ми е само, когато говорим за Закона за движение по пътищата, да се разграничаваме, тоест да правим разлика кога сме журналисти и кога сме законодатели. Гледната точка е различна, както и на

Аз ще Ви кажа само, че превишената скорост винаги убива. Само превишената скорост убива! Само превишената скорост е тази, която чупи главата на шофьора, на пътника, на пешеходеца. Няма друго нещо. Може да си пил, но благодарение на превишената скорост, поради това че си пил, човекът загива. Несъобразената скорост – и с 30 км, тя пак е несъобразена. Жертвите обаче са вследствие на превишена скорост. Вследствие спирането на действието на камерите само за една година жертвите са над 100 повече. Дали са вследствие само на това, или не, аз не искам да гадая. Според мен това е допринесло. Липсата на контрол дава свобода на шофьорите и чувството за безнаказаност те кара да караш по-безотговорно, съответно да превишаваш скоростта и да настъпват тежките произшествия. Относно телефоните. В Закона не е записано, че не можеш да използваш телефонна стойка. Не можеш да използваш телефон с ръцете си. Свободни ръце! Тоест, ако телефонът Ви е на стойката, говорете си колкото искате и никой няма да Ви санкционира за това нещо. Въпросът е да не го държите и да си говорите, защото ръката не е свободна.

Бих искал да обърна внимание на два факта, които може би поради бързината, с която беше изчетен докладът, не бяха отчетени. На първо място, не е вярно, че мобилните и стационарните устройства от типа камери не са преминали метрологичен контрол. Напротив, изричен текст

Единствената роля, която има контролният орган по отношение на тези мобилни и стационарни устройства, е по тяхното позициониране и по настройката им, тоест отключването им и позиционирането. От там нататък устройствата са абсолютно автоматизирани. Който е от Министерството на вътрешните работи, може да обясни в детайли, ако желаете, как става свалянето на информацията от тях. При всички случаи обаче няма вмешателство на хора. Една от целите на това изменение в Закона за движение по пътищата е точно тази – да няма вмешателство на хора и да не се превръща контролният орган в орган по нерегламентирано събиране на пари

Слушам с внимание дебата. Много неща ми харесват, други – не. Не ми стана ясно едно нещо – МВР, Министерството на транспорта, контролни органи, Комисията по безопасност на движението, всички са се произнесли въз основа на опита, рутината, наслагвания, които има във времето. Дали са прекрасни предложения. Едно от тях е, когато караш, ръцете да са свободни и да не се занимаваш да управляваш телефона, да пишеш SMS и така нататък. Доколкото разбрах, има цяла една теория защо ръката трябва да ти е свободна и да можеш спокойно и безопасно да управляваш движението. В тази връзка виждам една точност, една недостатъчност в закона, която трябва да бъде избегната. За шофьорите сте разбрали, че трябва да управляват с хендсфри, така наречените „свободни ръце”. А уважаемите контролни органи и полицаите с коя част на тялото ръководят трупката на радиостанцията, докато приемат високо важните съобщения при изпълнение на своите задължения? Кои радиостанции в МВР са с хендсфри?

Благодаря, господин Председател. Радвам се, че става дебат, защото наистина в дебата се взимат най-правилните решения. Господин Свиленски, явно не сте ме слушали правилно. Аз казах, че когато погледнете актовете, ще видите, че повечето пътнотранспортни произшествия са следствие на несъобразена скорост. В нито един момент не съм казал и не съм поощрил водачите на превишена скорост, към които аз съм доста по-краен и често ги наричам джигити. Може да бъдете сигурен, че съм един от най-яростните противници, тъй като се считам за един сравнително много примерен шофьор и водач. Години наред нямам издаден

Това, което Ви намекна колегата Емил Димитров, аз исках да Ви накарам да се замислите върху друго. Виновен си практически, ако държиш телефона в ръката си. Няма да си виновен, ако вместо телефона в ръката ти има чаша кафе, защото съм виждал такива, които си пият кафето; няма да си виновен, ако държиш цигара и пушиш; както ме подсеща господин Бойчев – да си слагаш червило; няма да си виновен, ако се е качила някоя млада госпожица с 15 сантиметра тънки токчета и практически... (Шум и реплики в ГЕРБ.) Единствено си виновен, ако в ръката си държиш телефон.

Благодаря, господин Председател. заявление, може би личен интерес или конфликт, всъщност не зная как да го определя. Много от Вас знаят, че по професия съм адвокат. Пътнотранспортните Пътнотранспортните произшествия, които са в основата на някои наказателни и граждански процеси, са голяма част от работата, която съм извършвал в професионалния си път. Впрочем, не съм отписан от адвокатурата, затова правя тази бележка. В същото време черпя и съответното самочувствие, за да мога да кажа, че имам поглед върху практиката по тези случаи в порядъка на административни дела по повод обжалване, констатирани произшествия, съставени актове актове и наказателни постановления – нещо, което е пряка тема на сега предложените изменения. Също така имам поглед и върху чисто човешката страна на трагедиите, които произтичат от пътнотранспортни произшествия, по причини, по причини, водеща от които е високата скорост, контролирана впрочем с тези уреди, за които сега говорим и спорим. Днес обсъждаме три законопроекта и веднага казвам, че два от тях са безспорни, по по мое виждане, и нямаме никакви забележки и колебания в това, че ще бъдат подкрепени. Става дума за законопроектите с вносители господин Иван Вълков и вносител – Министерският съвет. Тези законопроекти намираме за съдържателни, смислени и с предмет защита на здравето и живота на хората. В мотивационната част на законопроектите ни се сочат съвсем убедителни данни, които показват, че в този период – по странно стечение на обстоятелствата единият от законопроектите касае текстове, които са работели известно време до прекратяване на тяхното действие по повод на постановеното от Върховния административен съд Решение № 1, резултатите от действието на контролните органи по този начин, който се предлага да се възобнови сега, са достатъчно убедителни, за да можем да ги подминем с лека ръка. Това, което можем да противопоставим като конкретни хипотези, като недоразумения, като слабости в изписването и редакцията на тези текстове бледнее пред твърдението, което приемам като чиста монета, че в момента, в който е прекратена възможността контролните органи да контролират скоростта с мобилните камери, да наказват с електронни фишове виновните и уличените водачи, жертвите по пътищата са се увеличили с конкретен брой. Аз си мисля, че ние нямаме време за губене тогава, когато показателят за това време се изразява в човешки животи, каквото и да говорим за формалната страна на нещата и начина, по който ще бъдат изписани текстовете от гледна точка на правна култура или прецизност. Нека да подкрепим тези законопроекти и ако има колебания в тази част, те да бъдат наистина заявени и ползвани възможностите за допълване и корекции между първо и второ четене като по същество законопроектите получат нашата подкрепа. Намирам, че това е правилният подход. Говоря общо за двата законопроекта, защото начинът, по който се обезопасява, пасивната безопасност на пътуващите в автомобилите деца, също не бива да ни е чужд. Няма как да го подминем с лека ръка. Да гласуваме за това, което предлагат вносителите, с оглед на предвижването час по-скоро на тези два законопроекта. Никакви съображения от това, че защитата на посочените като нарушители не е пълноценна не са, уверявам Ви, смислени и обосновани. Съдебният контрол върху актовете на контролните органи и издадените наказателни постановления в случаите на отказ от доброволно уреждане на наложената глоба е достатъчно надежден и в достатъчна степен гарантира правата на българските граждани – водачи на моторни превозни средства. От „Атака” ще подкрепим тези два законопроекта при предстоящото гласуване, именно в името на това да съхраним по-високите истински ценности, които имат за защита тези два законопроекта. Първият Законопроект, който е внесен и беше докладван на нашето внимание, с вносител господин Петър Славов. Намираме, че в представянето и изявлението на

би следвало тези текстове да се доразработят, да се прецизират, е съвсем, съвсем очевидна. Говорим за това, че ние ще отворим кутията на Пандора и при една регламентирана ситуация, при която в бус лентите – извинете, но това е легален термин, той присъства в Закона за движение по пътищата, ще пуснем други моторни превозни средства със съвършено друга характеристика и модел на поведение на техните водачи, който е предизвикан от дейността, която те осъществяват. Стана дума за това, че, първо, в тези ленти ще навлязат превозни средства, които няма да спират на обозначените спирки и отбивки и няма да изпълняват съответното разписание. Ами в тези бус ленти в условията на няколко населени места се движат тролейбуси.

ако се допусне движение на таксиметрови автомобили, означава, че с помахване от крайпътен тротоар таксиметровият шофьор ще може да навлезе в бус лентата, ще спре, за да качи пътници, ще разтоварва багаж, ще престоява, за да урежда сметка с тези пътници на място, което не е спирка, и място, което определено ще затрудни движението на останалите. Колко автобуса трябва да се наредят зад него, за да го чакат, или да предприемат заобикалянето на спрелия автомобил, навлизайки в активните ленти на оживеното движение? Извинете, ще създадем ситуации, които може би не си представяме в тяхната пълнота, и наистина би следвало да се коментират необходимостта и възможностите да се увеличи дебитът на трафика в такива места с налични бус ленти, но наистина под строгата преценка на общините и то конкретно, индивидуално с поставянето на ясни знаци, които няма никаква пречка да бъдат поставени и при сегашната действаща уредба. Обозначени по този начин, бус лентите ще позволяват движение и на такива автомобили. Ако някъде се налага, можем да се съгласим всички автомобили, всички превозни средства да се движат там. Тоест да отпадне предназначението на бус лентите. По отношение на специалния режим. Струва ми се, че терминологично, или по-точно в тълкуванието е проблемът. Господин Славов също даде възможност да преценим вярно Хубаво е, че този въпрос се поставя на дебат, обсъжда се. Надявам се на позитивния и превантивен ефект по отношение на водачите на превозни средства със специален режим, но действително коректният, верният прочит на сега действащата норма означава точно това, което се цели и се заявява като мотив от вносителите, а именно, че те могат да използват възможността да не съобразяват докрай правилата за движение, единствено и само когато са с включен специален режим на движение. Това положение би останало непроменено, ако приемем предложението. В този смисъл... Завършвам, извинете. От Парламентарната група на „Атака” ще подкрепим законопроектите с вносители господин Вълков и Министерския съвет с пълното съзнание, че са полезни и работят добре. По отношение на законопроекта на господин Петър Славов очакваме по-конкретни, по-ясни и по-работещи предложения, които евентуално бихме могли да обсъдим. На този етап ще се въздържим от подкрепа на този проект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Нотев. Реплики? Няма. Други изказвания? Господин Свиленски, заповядайте. ГЕОРГИ Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз повече от всички Вас искам този закон да бъде гласуван още сега, така че ще бъда доста кратък. Абсолютно съм съгласен с аргументите, които господин Нотев в момента каза. Той почти изказа тезите, които и аз исках да кажа. По двата законопроекта – на колегата Вълков и група народни представители, и на Министерския съвет, БСП лява България ще ги подкрепи, тъй като смятаме, че са нужни, необходими и трябва да бъдат приети час по-скоро. Относно законопроекта, внесен от колегата Петър Славов. Като бивш общински съветник искам да кажа, че това е голям проблем за местните власти. Действително затрудняването на движението на обществения транспорт, причинено именно от използването на бус лентите от други автомобили, създава неудобство както за въвеждане на системата за контрол на кръстовищата, също така в по-голямата си част местните власти извеждат като приоритет използването на обществен транспорт. Тоест, давайки тази възможност – вкарвайки такситата в бус лентите, ние изземваме една такава една такава възможност на местните власти да си приоритизират транспорта, съответно средствата, които отделят за масов градски транспорт. Другото нещо, което искам да кажа и е много важно. Факт е, че вече един час обсъждаме само три промени. че миналата година бяха внесени седем или осем поправки на този закон, а само днес тук се породиха още три или четири желания за поправки. Смятам, че всички сме убедени, че имаме нужда от нов Закон за движение по пътищата. Този път наистина се надявам с усилието усилието на всички парламентарни групи да направим така, че този закон час по-скоро да бъде започнат да се разработва и съответно в рамките на тази година, ако може, да бъде приет. България и обществото имат нужда от такъв закон. Мисля, че ще направим нещо добро за държавата. В този закон, повярвайте ми – и всички сте съгласни, че няма място въобще за политика – има място за добро сътрудничество и изработване на такъв закон, който да бъде полезен за всички граждани. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски. Реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа! Длъжен съм да декларирам, че изказването ми не е нарочно, а е по същество. Приемам аргумента, че отпадането на контрола с подвижни камери влияе върху сигурността на движението по пътищата и има пряко отношение към реда на пътя,

в никакъв случай не трябва да се разглежда – мисля, че никой в тази зала не го разглежда – като средство, като механизъм за антикризисна политика, тоест като средство за събиране на определени приходи в държавната хазна. В този смисъл ние от Патриотичния фронт ще контролираме и ще наблюдаваме как ще прилагат този принцип. Мисля, че и други тук, в тази зала, имат горчивия опит да бъдат контролирани с такива камери, както казват шофьорите – на абсолютно безсмислени места.

Това е основният въпрос – практическото приложение. Това е и отговорността на контролните органи – да водят такова разположение на силите и средствата, на камерите, че те действително да оказват реален контрол, да оказват контрол на места, които са рисковани, а не на места, където шофьорите и пътят позволяват малки нарушения и малки наказания. Благодаря Ви. Няма. Други изказвания? Също няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-35, внесен от Петър Славов и група народни представители на 5 ноември 2014 г.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Моля Ви да гласувате още веднъж по технически причини.

Сега подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 454-01-62, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г. Комисията предлага на Народното събрание да приеме този Законопроект.

приет. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 502-01-1, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2015 г. Предложението на Комисията е Народното събрание да приеме Законопроекта. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 115 народни представители: за 112, против няма, въздържали се 3. Законопроектът е приет на първо гласуване. Процедура – заповядайте, госпожо Карастоянова.

Отказвате се от процедурата. Да. Благодаря Ви. 1. Заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин ще отговори на два въпроса от народния представител Мая Манолова. 2. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на един въпрос от народния представител Борис Ячев. 3. Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на 14 въпроса от народните представители Калина Балабанова; Волен Сидеров, който има три въпроса; Явор Нотев; Десислав Чуколов; Методи Андреев; Ангел Найденов – също с три въпроса; Велизар Енчев – два въпроса; Илиан Тодоров – два въпроса, както и на две питания от народните представители Методи Андреев, и Илиан Тодоров. 4. Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на четири въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов и Димитър Дъбов, Калина Балабанова, и Иван Станков, който има два въпроса, и на едно питане от народния представител Бойка Маринска. 5. Министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на шест въпроса от народните представители Антони Тренчев, Валентин Павлов, Димитър Горов, Джевдет Чакъров, Димитър Шишков и Десислава Атанасова и на две питания от народните представители Георги Кючуков и Настимир Ананиев. 6. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на три въпроса от народните представители Мая Манолова, Емил Райнов, и Красимир Богданов. 7. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на два въпроса от народните представители Филип Попов и Янаки Стоилов. 8. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на девет въпроса от народните представители Методи Андреев, Бюнямин Хасан, Айдоан Али и Хамид Хамид, Мартин Димитров и Петър Славов, Мустафа Ахмед и Ердинч Хайрула, Светла Бъчварова и Добрин Данев, Явор Хайтов, Светла Бъчварова, Мая Манолова, и Димитър Байрактаров, и на едно питане от народния представител Корнелия Нинова. 9. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на 11 въпроса от народните представители Любомир Владимиров, Димитър Бойчев и Иван Вълков, Вяра Церовска, Явор Хайтов, Джейхан Ибрямов, Вили Лилков, Явор Хайтов и Христо Тодоров, Димитър Дъбов и Манол Генов, Корнелия Маринова, Димитър Байрактаров, и Николай Александров и на едно питане от народните представители Дора Янкова и Манол Генов. На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Емил Райнов, и Димитър Дъбов и Манол Генов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на три въпроса от народните представители Иван Иванов, Кирил Добрев, Радослав Стойчев и Кирил Добрев; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на питане от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова; - министърът на здравеопазването Петър Москов – на два въпроса от народните представители Корнелия Нинова и Настимир Ананиев. На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: шест въпроса от народния представител Станислав Станилов към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, към която има два въпроса, към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на външните работи Даниел Митов, към министъра на здравеопазването Петър Москов и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова; - въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов към министъра на туризма Николина Ангелкова. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на вътрешните работи Веселин Вучков и министърът на правосъдието Христо Иванов. Поради предварително планирани срещи с международно участие, в парламентарния контрол няма да участват министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на икономиката Божидар Лукарски и министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Общ брой въпроси – 55, питания – общ брой въпроси и питания – 62. Необходимо парламентарно време – 9 часа и 51 минути. Поради изчерпване на времето, предвидено за днешния пленарен ден закривам заседанието. Утре – заседание от 9,00 ч.